Има кворум, откривам заседанието. Преди да преминем към първа точка от днешния дневен ред, ще Ви запозная с едно съобщение:

предотвратяване и възпиране на пиратски действия и въоръжени грабежи край бреговете на Сомалия. В изпълнение на разпоредбите на Закона за отбраната и въоръжените сили на за решението е уведомен и Президентът на Република България.“ Уведомлението е постъпило на 5 март 2019 г. с вх. № 902-00-5 и е предоставено на Комисията по отбрана.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Моля, преди Доклада процедура за допуск в залата на господин Велик Занчев – заместник-министър на транспорта, и госпожа Красимира Стоянова – директор на дирекция „Правна“ на Министерството на транспорта, информационните технологии

На свое заседание, проведено на 5 март 2019 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за концесиите, № 902-01-10, внесен от Министерския съвет на 27 февруари 2019 г. На заседанието присъстваха от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията: господин Росен Желязков – министър, и госпожа Красимира Стоянова – директор на дирекция „Правна“. От името на вносителите Законопроектът беше представен от господин Желязков, който посочи, че при прилагането на Закона за концесиите са установени няколко групи въпроси, които изискват законодателни промени. Те са свързани с концесии, при които ще бъдат заложени изисквания за големи по размер инвестиции в публична инфраструктура, както и значителни плащания от концесионера към държавния бюджет. Господин Желязков отбеляза, че в тази връзка Законопроектът предвижда изменения в текстовете за солидарната отговорност, начина на разрешаване на спорове между страните по концесионния договор, основанията за недействителност на концесионния договор, както и редакционни промени. Законопроектът предлага с концесионния договор да се предвижда, че участващите в групата икономически оператори по чл. 21, ал. 2 и 3 от Закона за концесиите, както и икономическият оператор по чл. 21, ал. 4 отговарят солидарно с проектното дружество за изпълнението на концесионния договор съгласно предвиденото в него, като се вземат предвид характерът и размерът на участието на всеки от икономическите оператори в проектното дружество или на поетия от тях ангажимент за предоставяне на ресурси на проектното дружество. Този подход се въвежда и когато изпълнението на изискванията за икономическо и финансово състояние се извършва с възможностите на едно или повече трети лица. Законопроекта са посочени изчерпателно случаите, в които може да се издаде решение за провеждане на повторна процедура. Предвижда се и публикацията в Националния концесионен регистър да се извърши след публикуване на обявлението в „Официален вестник“ на Европейския съюз, съответно – в „Държавен вестник“, когато обявлението е за поправка. Предложението относно чл. 77, ал. 3 от Законопроекта цели, от една страна, да осигури прилагането на Директивата, като, от друга, всяка една промяна, независимо в какво се състои, се извършва с обявление за поправка, което се обявява и достига до икономическите оператори по абсолютно същия начин, както първоначалното обявление. В тази връзка не е необходимо процедурата да бъде прекратявана, а е достатъчно да бъдат изменени съответните условия. Предвижда се страните по договор за концесия с трансграничен интерес да могат да предвидят решаването на спорове по договора да се извършва от арбитражен съд. Господин Желязков посочи, че политиката относно държавните такси при касационно обжалване пред Върховния административен съд се уеднаквява с тази по Закона за обществените поръчки, а разпоредбата, с която се създава законова делегация за одобряване от Министерския съвет на тарифа, се премества на систематичното й място – от § 6, т. 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за концесиите в корпуса на Закона. С отмяната на чл. 179, ал. 2, т. 6 от Закона за концесиите би се предотвратило превратното завеждане на дела от широк кръг лица, доколкото все още няма създадена съдебна практика относно активната легитимация за предявяване на иск за обявяване недействителността на концесионен договор. С оглед на непротиворечивото практическо прилагане и тълкуване са направени промени в Преходните и заключителните разпоредби на Закона. В дискусията взеха участие народните представители Христиан Митев и Данаил Кирилов, които изразиха подкрепата си за Законопроекта. Господин Митев посочи, че ще подкрепи Законопроекта, и приветства идеята за солидарната отговорност в Законопроекта, но изрази определени резерви по отношение на параграф 17 относно изискването за минимално съдържание на концесионния договор по чл. 179, ал. 2, т. 6 от Закона за концесиите, като отбеляза, че има готовност за предложение по него между първо и второ гласуване. В резултат на проведеното обсъждане Комисията по правни въпроси единодушно с 14 гласа „за“, без гласове „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за концесиите, № 902-01-10, внесен от Министерския съвет на 27 февруари 2019 г.“ Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов. Уважаеми колеги, имате думата за изказвания. Откривам разискванията. Имате думата, уважаеми господин Митев. ХРИСТИАН Благодаря, уважаеми господин Председател. Аз ще подкрепя Законопроекта на първо четене, но и в Правната комисия, както коректно докладвано, изразих притеснение относно предложението на Министерския съвет за заличаване на чл. 179, ал. 2, т. 6, която предвижда, че несъответствието на съдържанието на концесионния договор минималното съдържание, което е определено от Закона за концесиите, е предпоставка договорът да бъде обявен за недействителен. Смятам, че не би следвало да се стига до подобно заличаване и изцяло лишаване от възможността тогава, когато договорът противоречи с основните изисквания на Закона за концесиите, да няма санкция, която да се изразява в обявяването на неговата недействителност. Нещо повече – оказва се, че няма и такава практика, няма такива заведени искове за обявяване на недействителност. В мотивите на Законопроекта е записано, че с отменянето на тази възможност ще се предотврати и превратното завеждане на дела от широк кръг лица, доколкото все още няма създадена съдебна практика относно активната легитимация за предявяване на иск за обявяване на недействителност на концесионния договор. Няма как, след като нямаме подобна практика, ние да предпоставяме, че ще има подобно шиканиране или подобна злоупотреба с права и с лека ръка да заличаваме това основание за обявяване на недействителност на концесионния договор от Закона. В хода на дискусията в Правна комисия стана ясно всъщност какво притеснява вносителите от Министерския съвет, като става въпрос всъщност за една добавка в разпоредбата на чл. 179, ал. 2, която гласи: или – за концесионния договор става въпрос – противоречи на други изисквания на закона, което според вносителя прекалено много разширява обхвата на възможностите, при които може да се иска обявяването на недействителност на концесионния договор поради несъответствие с минималното съдържание, определено с чл. 122, ал. 2 от Закона за концесиите. Смятам, че заличаването само на тази част и оставането в сила на чл. 179, ал. 2, т. 6, а именно възможността за обявяване на недействителност на концесионния договор, когато той противоречи на есенциалните условия, записани в Закона за концесиите, ще съхрани по-добре обществения интерес, от една страна, и, от друга страна, няма пък да доведе до неизпълнение на целите, които си поставя вносителят. Аз поемам ангажимент да направя такова предложение между първо и второ четене за промяна в Благодаря Ви, уважаеми господин Митев. Реплики? Няма. Други изказвания?

да изтече в понеделник в 18,00 ч. В дебата в Правната комисия, както стана ясно от изказването на колегата Митев, се заяви предложение от „Обединени патриоти“ – колегите мисля, че са и готови.

Няма. Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на Раздел II, подкрепен от Комисията. Гласували

Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението от народния представител Валентина Найденова, неподкрепено от Комисията. Гласували

представлява фонда пред всички държавни и общински органи, пред учреждения, организации, физически и юридически лица в страната и чужбина; 3. контролира финансовата дейност и носи отговорност за законосъобразното и целесъобразното разходване на финансовите средства на фонда; 4. инициира разплащане в СЕБРА (Система за електронни бюджетни разплащания); 5. отговаря за воденето и поддържането на единната информационна система на фонда; 6. осигурява защита и носи отговорност за съхранението на личните данни и здравната информация; 7. организира, свиква и води заседанията на Обществения съвет; 8. изготвя тримесечни отчети за дейността на фонда, които представя на министъра на труда и социалната политика и на Обществения съвет в 10-дневен срок от приключване на съответния период, както и годишен отчет за дейността на фонда, който представя в срок до 31 март на следващата година; 9. организира провеждането на информационната политика на фонда, като осигурява публичност и прозрачност на неговата дейност и публикуването на официалната интернет страница на фонда на информацията за приходите и разходите; 10. организира провеждането от фонда на процедури по Закона за обществените поръчки за доставка на социални услуги; 11. осъществява и други дейности, свързани с управлението и функционирането на фонда. (2) Информацията за дейността на фонда се публикува на официалната интернет страница на фонда при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни. (3) Изпълнителният директор може да инициира чрез включване в дневния ред за заседание на Обществения съвет обсъждане и вземане на решения по различни въпроси от компетентността на съвета. (4) Функциите на изпълнителния директор в негово отсъствие се изпълняват от определен от него със заповед служител на фонда за всеки конкретен случай и за срока на отсъствието му. Чл. 41г. При изпълнение на своите функции изпълнителният директор се подпомага от: 1. Обществен съвет; 2. външни експерти по гражданско правоотношение. Чл. 41д. Изпълнителният директорът на фонда и лицата по чл. 41г нямат право да разгласяват на лица извън ангажираните служебно с процедурите факти и обстоятелства, които представляват лични данни по смисъла на Закона за личните данни и здравна информация. Чл. 41е. Общественият съвет се състои от пет члена и в него се включват по един представител на Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването и на Националното сдружението на общините и двама представители на организациите на и за хората с увреждания в България. Чл. 41ж. (1) Общественият съвет определя лице от състава си, което да уведомява регулярно или при нужда обществеността, медиите и други лица, извън ангажираните служебно с процедурите за работата на съвета, при спазване на чл. 41д.

Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Валентина Найденова: „В чл. 43 ал. 4 се изменя така: „(4) За администриране на предоставените социални услуги по този закон могат да се използват до 20% от стойността на услугата“.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 43. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ Не виждам. Подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народните представители Надя Клисурска-Жекова и Виолета Желева. Гласували

против 63, въздържали се 11. Предложението не се приема. Подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Валентина Найденова. Гласували

АДЕМОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 44. По чл. 45 има предложение от народните представители Светлана Ангелова, Румен Генов, Галя Желязкова, Николай Сираков и Юлиян Папашимов. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 45: чл. 45: „Стандарти за финансиране на социалните услуги от държавния бюджет Чл. 45. (1) Всяка социална услуга, включена в Националната карта на социалните услуги, се финансира от държавния бюджет по стандарт за делегирана от държавата дейност, който е предназначен за финансиране на разходи за нейното предоставяне и разходи за насочване от общината за ползване на услугата. (2) Стандартът за делегирана от държавата дейност за всяка социална услуга, която се финансира от държавния бюджет, се определя в зависимост от: 1. вида на социалната услуга по чл. 15; 15; 2. начина на ползване на социалната услуга; 3. средата за предоставяне на социалната услуга; 4. групата потребители на социалната услуга; 5. продължителността на предоставяне на социалната услуга; 6. стандартите за качество на социалната услуга; 7. изискванията за необходимите специалисти. (3) За социалните услуги, чрез които се осигурява дневна или резидентна грижа за лица в невъзможност за самообслужване, за лица с агресивно и проблемно поведение, за лица с потребност от постоянно медицинско наблюдение и медицинска грижа, се разработват и допълващи стандарти.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 (5) Елементите на разходите, които формират размерите на стандартите за делегираните от държавата дейности за различните социални услуги и услугите, за които се разработва допълващ стандарт, се определят в правилника за прилагане на закона.

Не виждам. Подлагам на гласуване текстовете на вносителя, подкрепени от Комисията, за следните

„Чл. 52а. Физическите лица, наети от доставчици на социални услуги за реализиране на социални услуги, се наемат по правилата на Кодекса на труда.“ Комисията не подкрепя предложението.

АДЕМОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 60: „Актове за прекратяване на предоставянето на социални услуги Чл. 60. (1) При констатирано неизпълнение на задължителното предписание по чл. 59, ал. 2 в рамките на допълнителния срок изпълнителният директор на Агенцията за качеството на социалните услуги издава: 1. задължително предписание на кмета на общината за провеждане на процедура за възлагане на предоставянето на социалната услуга 3. заповед за отнемане на лиценза на частния доставчик. (2) В случай на невъзможност за изпълнение на задължителното предписание по ал. 1, т. 1 изпълнителният директор на Агенцията за качеството на социалните услуги прави мотивирано предложение до министъра на труда и социалната политика за прекратяване на финансирането на социалната услуга от държавния бюджет. (3) Социална услуга, която не съответства на стандартите за качество, определени в Наредбата за качеството на социалните услуги, не се финансира от държавния бюджет, като министърът на труда и социалната политика уведомява министъра на финансите за преустановяване на финансирането й от държавния бюджет.“

Няма. Подлагам на гласуване текстовете на вносителя, подкрепени от Комисията, за членове 65, 66 и 67. Гласували

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 71: „Осигуряване на средствата от държавния и общинския бюджет Чл. 71. (1) При сключването на договор за възлагане на предоставянето на социални услуги кметът на общината е длъжен да осигури на частния доставчик целия размер на средствата за финансиране на предоставянето на съответните услуги, когато те се финансират от държавния бюджет, в рамките на сроковете, в които се осъществява предоставянето на субсидиите от държавния бюджет. (2) Кметът Кметът на общината осъществява контрол за законосъобразното разходване на предоставените средства на частния доставчик, като в случай на установени нарушения уведомява Агенцията за качеството на социалните услуги за извършване на проверка. (3) При потвърждение на нарушенията при разходването на предоставените средства: 1. Агенцията за качеството на социалните услуги отнема лиценза на частния доставчик; 2. кметът на общината прекратява договора за възлагане на предоставянето на социални услуги; 3. кметът на общината предприема необходимите действия за възстановяване от частния доставчик на незаконосъобразно разходваните средства.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ

включени в Националната карта на социалните услуги. (2) Не по-късно от два месеца преди изтичането на срока на договор за възлагане кметът на общината организира предоставянето на услугите от общината или провежда конкурс за възлагане на предоставянето на услугите на частен доставчик.“

Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на Глава шеста и наименованието на Раздел I, подкрепени от Комисията, а също и текста на вносителя за чл. 73, подкрепен от Комисията. Гласували

Благодаря

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 77: „Ползване на социални услуги без насочване Чл. 77. (1) Всяко лице има право да ползва общодостъпните социални услуги без насочване от дирекция „Социално подпомагане“ или общината и без предварителна оценка на потребностите. В случай че при предоставянето на общодостъпна социална услуга се установи, че лицето има нужда от специализирана услуга, доставчикът му оказва съдействие за насочване от дирекция „Социално подпомагане“ или от общината за ползване на услугата. (3) В случай на необходимост от спешна подкрепа на лице в кризисна ситуация, на лице, пострадало от домашно насилие, или на лице – жертва на трафик, социалните услуги се предоставят без насочване, като доставчикът на услугата незабавно уведомява дирекция „Социално подпомагане“ за предприемането на необходимите действия по чл. 73. (4) Лице с увреждане, което има издадено по Закона за хората с увреждания направление за предоставяне на социални услуги, има право да ползва тези услуги без насочване от дирекция „Социално подпомагане“ или общината и без предварителна оценка на потребностите.“

Закона за социалните услуги на второ четене. Философията на този закон – на Закона за социалните услуги, е: всички български граждани да имат достъп както до общодостъпни социални услуги, така и до специализираните услуги. Идеята беше да се намери връзка между закона, който беше приет преди Нова година – Закона за хората с увреждания и Закона за социалните услуги, тъй като Законът за хората с увреждания казва, че всеки, който е минал през индивидуална оценка на потребностите, изготвена по методика, приета с наредба на Министерския съвет, има право да се възползва от социалните услуги задължително, тоест това направление трябва да бъде използвано задължително. Тук възниква следният казус: има ситуации, в които на входа на социалните услуги се изправя един човек с увреждане, който има направление по Закона за хората с увреждания, и друг, който има право по Закона за социалните услуги на същата социална услуга. И когато са равнопоставени тези двата субекта, възниква въпросът: може ли човекът, който е с направление, което е задължително по Закона за хората с увреждания, да се възползва от правото си на привилегия и да пререди другия, който има абсолютно същото ТЕЛК-ово решение, но няма направление и няма индивидуална оценка на потребностите по Закона за хората с увреждания? Този казус се опитахме да го решим с подкрепата и с помощта на Комисията за защита от дискриминация. Тя заяви, че в този случай има дискриминация, и мнозинството в Комисията прие, че този, който е с направление по Закона за хората с увреждания, и този, който е без направление, да имат равни права, да няма привилегии при достъпа до социалните услуги. Благодаря Ви, уважаеми доктор Адемов. Има ли реплики? Няма. Други изказвания?

която поддържа регистър на чакащите лица за ползване на съответната социална услуга“. 3. Сегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 79. ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Няма изказвания. Преминаваме към гласуване – първо, неподкрепеното от Комисията предложение на народните представители Надя Клисурска-Жекова и Виолета Желева.

АДЕМОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 82: „Съдействие за ползване на социални услуги Чл. 82. (1) Информация за съществуващите социални услуги се предоставя от дирекции „Социално подпомагане“ на лечебните заведения, институциите в системата на предучилищното и училищното образование, детските ясли, местата за лишаване от свобода, местата за подкрепа на деца е противоправно поведение, дирекциите „Бюро по труда“,

които биха могли да ползват, както и сигнализират дирекция „Социално подпомагане“ или общината за необходимостта от насочване за ползване на социални услуги.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 83. ПРЕДСЕДАТЕЛ Има ли изказвания по предложенията за членове 82 и 83? Не виждам заявки за изказвания. Преминаваме към гласуване на чл. 82

Управлението на случай при предоставяне на специализирани социални услуги включва: 1. изготвяне и актуализиране на индивидуалната оценка на потребностите и на индивидуалния план за подкрепа на лицето; 2. ръководство и координация на всички дейности за осигуряване на подкрепата за лицето при предоставянето на социалната услуга; 3. координация с други доставчици на социални услуги, които лицето ползва; 4. координация с дирекция „Социално подпомагане“, общината и с други институции; 5. проследяване на постигнатите резултати. (2) За всяко лице, което ползва специализирана социална услуга, доставчикът на социалната услуга определя служителите, които отговарят за управлението на случая. (3) Директорът на дирекция „Социално подпомагане“ определя водещ социален работник, с когото служителите, които отговарят за управление на случая, извършват координация при ползване на специализирани социални услуги след насочване от дирекцията. от дирекцията. (4) Общината подпомага координацията и взаимодействието между доставчиците на специализирани социални услуги, които лицето ползва след насочване от общината.“

да спазват нормативните изисквания за защита на личните данни и за защита на класифицираната информация, станала им известна при или по повод на извършваните проверки. (2) Служителите на Агенцията за качеството на социалните услуги са длъжни да зачитат правата, честта и достойнството на лицата, ползващи социални услуги, на лицата, които осъществяват дейности по управление на социални услуги, и на служителите, които осъществяват дейността по предоставянето на социални услуги. (3) При установяване на нарушения от компетентността на други органи изпълнителният директор на Агенцията за качеството на социалните услуги незабавно ги уведомява, а в случай на установени закононарушения, които съдържат данни за извършено престъпление, незабавно уведомява органите на прокуратурата. (4) Държавните органи и съответните длъжностни лица са длъжни да предоставят информация и да оказват съдействие на служителите на Агенцията за качеството на социалните услуги при изпълнение на техните функции.“

Не виждам желаещи. Гласуваме предложението за чл. 117 в редакция, предложена от Комисията, в подкрепа на предложението на вносителя, и предложението на вносителя за чл. 118. Гласували

АДЕМОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 122: „Право на супервизия Чл. 122. (1) Служителите, осъществяващи дейност по предоставяне на социални услуги, имат право на редовна супервизия в процеса на работа.

на конкретната социална услуга лица. (3) Служителите в дирекция „Социално подпомагане“ и общините, които извършват дейността по насочване за ползване на социални услуги, имат право на редовна супервизия в процеса на работа, която се осигурява от органа по назначаване.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 123. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 124.

на подкрепа чрез социални услуги е, когато на едно лице се предоставя комплексна подкрепа чрез различни видове социални услуги. (2) Интегрираното предоставяне на социални услуги, финансирани от държавния бюджет, се организира от общината. (3) Доставчиците на социални услуги могат да предоставят интегрирано всички видове социални услуги, като не се допуска интегрирано предоставяне на отделни социални услуги за резидентна грижа в обща специализирана среда. среда. (4) При интегрираното предоставяне на социални услуги от един доставчик лицето сключва договор с него за ползването на всички услуги. (5) При интегрираното предоставяне на социални услуги от различни доставчици лицето сключва договор с всеки един от доставчиците.“

Има ли изказвания по предложението за чл. 135? Няма. Преминаваме към гласуване на предложението на вносителя за чл. 135, подкрепено от Комисията. Гласували

136, ал. 2 се изменя така: „(2) Социалната работа по ал. 1 може да се финансира с публични и частни финансови ресурси при определени с наредба правила.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. „Социална работа в други системи Чл. 136. (1) Социалната работа, извършвана от наети за целта служители в лечебни заведения, институции в системата на предучилищното и училищното образование, детски ясли, места за лишаване от свобода и в места за подкрепа на деца с противоправно поведение, се финансира от съответните органи, отговорни за ръководството на тези заведения или институции. (2) Социалната работа по ал. 1 не може да се финансира по реда на този закон.

„Подкрепа от специалисти от други системи Чл. 137. (1) Доставчиците на социални услуги могат да търсят съдействие, консултация и подкрепа при оценката на потребностите и предоставянето на социални услуги от специалисти от лечебни заведения, институции в системата на предучилищното и училищното образование, детски ясли, места за подкрепа на деца с противоправно поведение, центровете за лица, търсещи и/или получили международна закрила, миграционните и полицейските органи на Министерството на вътрешните работи. работи. (2) Специалистите по ал. 1 са задължени да окажат търсеното съдействие, консултация и подкрепа в рамките на тяхната компетентност.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 138.

„Разглеждане на заявленията за издаване на лиценз Чл. 150. (1) Агенцията за качеството на социалните услуги разглежда заявленията за издаване на лиценз в двумесечен срок от постъпването им. им. (2) При констатиране на несъответствия и/или непълноти в представените документи Агенцията за качеството на социалните услуги дава на заявителя указания 14-дневен срок за отстраняването им, като срокът за разглеждане на заявлението започва да тече от отстраняване на несъответствията и/или от предоставянето на допълнителната информация. (3) При необходимост Агенцията за качеството на социалните услуги изисква становища от други държавни органи, които ги предоставят в 7-дневен срок. (4) Агенцията за качеството на социалните услуги установява служебно липсата на обстоятелствата по чл. 148, ал. – 4. (5) При необходимост Агенцията за качеството на социалните услуги извършва проверка на място за установяване на обстоятелства, посочени в представеното от кандидата описание на социалната услуга. (6) В случай че несъответствията и/или непълнотите представените документи не бъдат отстранени в срока по ал. 2, производството се прекратява със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за качеството на социалните услуги, която се съобщава писмено на заявителя в тридневен срок от датата на издаването й и подлежи на обжалване по реда на

Не виждам. Преминаваме към гласуване на докладваните текстове: предложения по вносител за членове 152, 153, 154 и 155, подкрепени от Комисията. Гласували

вносителя за чл. 162. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 163: „Уведомление за предоставяне на социални услуги 163. (1) В случаите по чл. 31, ал. 3 лицата подават писмено уведомление до изпълнителния директор на Агенцията за качеството на социалните услуги по утвърден от него образец в 14-дневен срок преди започване на дейността по предоставяне на социалната услуга.

т. 2; 2. седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция; 3. данни за представляващия лицето; 4. социалните услуги по смисъла на този закон, които ще предоставят на територията на Република България; 5. описание на социалните услуги по т. 4 с оглед на осигуряването на стандартите за качество, определени в Наредбата за качеството на социалните услуги; 6. място или териториален обхват на дейността по предоставянето на социални услуги по смисъла на този закон на територията на Република България; 7. срок за предоставяне на социални услуги по смисъла на този закон на територията на Република Към уведомлението по ал. 1 лицата прилагат официален превод на български език на документ, издаден от съответната държава – членка на Европейския съюз, или от друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, с който се удостоверява правото на лицето да предоставя социални услуги по смисъла на този закон в държавата, в която е установено. (4) Информацията за лицата по чл. 31, ал. 3 се вписва в регистъра на лицензираните доставчици на социални услуги.“

Преминаваме към гласуване на предложенията на вносител за чл. 161 и чл. 162, подкрепени от Комисията, чл. 163 по вносител, в редакция, предложена от Комисията,

без лиценз, което е физическо лице но не е търговец, се наказва с глоба в размер на 50 лева. При повторно нарушение – до 500 лева.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 166. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания?

Благодаря Ви,

Преминаваме към гласуване предложението на народния представител доктор Валентина Найденова за текст на чл. 166, неподкрепено от Комисията. Гласували

Предложение от народния представител Валентина Найденова: „Създава се чл. 166а: „Чл. 166а. Лице предоставящо социална услуга по този закон, финансирана с публични финансови ресурси без лиценз, което е юридическо лице, едноличен търговец или сдружения в частна или обществена полза,

„Неизпълнение на задължително предписание Чл. 169. На лице, което не изпълни влязло в сила задължително предписание по този закон и нормативните актове, приети в изпълнение на този закон, се налага глоба от глоба от 2000 до 3000 лв. или имуществена санкция от 3000 до 5000 лв. при първо нарушение, и глоба от 3000 до 5000 лв. или имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв. – при повторно нарушение.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 170: „Отговорност на органа на управление Чл. 170. На орган който не изпълни задължение по този закон и нормативните актове, приети в изпълнение на този закон, се налага глоба от 3000 до 5000 лв. или имуществена санкция от 5000 до 7000 лв.

Има ли изказвания? Няма изказвания. Гласуваме наименованието на

По § 1 има предложение от народните представители Надя Клисурска-Жекова и Виолета Желева: „В Допълнителна разпоредба, § 1 се създава т. 40: т. 40: „ 40. „Деца в риск“ са децата по смисъла на § 1, т. 11 от Закона за закрила на детето.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Валентина Найденова: „В § 1 на Допълнителните разпоредби се създават нови точки 40 – 42 със следното съдържание: „40. „Заместваща грижа“ е дейност, реализирана от близки на детето по права и съребрена линия, чрез които се съхраняват родовите традиции и култура на фамилията, от която произхожда. 41. „Социализиращи грижи“ са дейности, свързани с включването на лицата с намалена работоспособност в социалния живот на обществото. 42. „Реадаптация“ представлява връщане на личността с намалена работоспособност и адаптирането максимално близко към обичайните дейности преди увредата.“

при което лицето поради лични или обективни причини няма условия и възможности за пълноценно участие в различни сфери на обществения живот. 2. „Подкрепа в домашна среда“ е осигуряване на дейности за предоставяне на персонална грижа дома на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, насочени към задоволяване на ежедневните им потребности за самообслужване, придвижване, преместване, комуникация, домакински дейности, организация на ежедневието и участие в обществения живот. живот. 3. „Подкрепа в общността“ е осигуряване на социална, емоционална и материална подкрепа на лица и семейства или групи лица със специфични потребности, които се извършват в средата, в която те живеят или работят. 4. „Кризисна ситуация“ е ситуация, при която едно лице е в безпомощност, нестабилност или в опасност за живота, не подлежи на хоспитализация и не е в състояние да се справи само или с помощта на другиго. 5. „Институционализация“ е състояние, при което лицето е затруднено да води самостоятелен живот поради зависимост от грижа от други лица, вследствие на живот в среда, която ограничава правото на избор, уединението и независимостта и създава условия за накърняване на достойнството на човека. 6. „Информиране и консултиране“ по чл. 15, т, 1 е дейност за изследване и разбиране заедно с лицето на проблеми и затруднения, които то среща за постигане на основните цели в неговия живот, и запознаване и обмисляне на възможните решения и действия за преодоляването им. 7. „Застъпничество“ по чл. 15, т. 2 е дейност за подкрепа на лицето да защити и да отстоява своите права и потребности в рамките на налични правни и административни процедури. 8. „Посредничество“ по чл. 15, т. 2 е осъществяване на взаимодействие и координация между служител, осъществяващ дейности по предоставяне на социални услуги, със служител/служители от други услуги или от различни институции, организации и административни органи в интерес на заинтересовано лице, което има нужда от конкретна подкрепа за реализиране на своите права и потребности. 9. „Общностна работа“ по чл. 15, т. 3 е съвкупност от дейности, които се осъществяват в уязвими общности или групи, насочена към превенция и защита, както и към стимулиране на общностното развитие. 10. „Терапия“ по чл. 15, т. 4 е съвкупност от различни дейности за развиване, възстановяване, поддържане или подобряване на социални умения, умения за самообслужване, комуникация, разрешаване на емоционални конфликти, овладяване на поведението, понижаване на тревожността, подобряване на самооценката, възможностите за труд и др., както и социализиращи дейности за лица във висок риск от социално изключване. 11. „Рехабилитация“ по чл. 15, т. 4 е дейност, която има за цел да подобри физическата сила и функционалното здраве на лица с увреждания и лица с проблеми в опорно-двигателния апарат и ставите, както и възстановяване и развитие на сензорните умения на лица с увреждания, извън обхвата на медицинската рехабилитация. 12. „Обучение за придобиване на умения“ по чл. 15, т. 5 е дейност, която се осъществява в специализирана среда или мобилно, за подготовка на деца и пълнолетни лица за придобиване на умения за самостоятелност, независим живот, самостоятелно справяне с проблеми и затруднения, както и умения за грижа и подкрепа за деца и за зависими от грижа членове на семейството. 13. „Подкрепа за придобиване на трудови умения“ по чл. 15, т. 6 е дейност, която се осъществява в специализирана среда или мобилно, за подготовка и придружаване на лица е трайни увреждания за придобиване на умения за участие в трудови дейности. 14. „Дневна грижа“ по чл. 15, т. 7 е дейност за осигуряване в специализирана среда на подкрепа индивидуално и в групи за деца и пълнолетни лица с трайни увреждания в рамките на не по-малко от 4 часа дневно, чрез която се осигурява посрещането на техните ежедневни потребности и свързаните с тях потребности от занимания за развитие на основни умения в зависимост от възрастта и личните нужди на лицата. 15. грижа“ по чл. 15, т. 8 е дейност за осигуряване на място за настаняване на деца, младежи до 25-годишна възраст, лица с трайни увреждания и лица в надтрудоспособна възраст и в зависимост от индивидуалните потребности – за осигуряване на 24 часова грижа за посрещане на ежедневните потребности и потребностите от развитие на лицата или за осигуряване на подкрепа за водене на самостоятелен начин на живот. 16. „Осигуряване на подслон“ по чл. 15, т. 9 е осигуряване на временно настаняване (за определена част от денонощието) на бездомни лица и семейства и временно настаняване в безопасна среда на лица в кризисна ситуация и на лица, пострадали от домашно насилие, и лица – жертви на трафик. трафик. 17. „Услуги, които се предоставят мобилно“ са услуги, за които не е необходима специализирана среда за осъществяване на дейностите и за постигане на целите на услугата. 18. „Качество на социалните услуги“ е съвкупност от характеристики на социалните услуги, които удовлетворяват потребностите на лицата, които ги ползват, и водят до превенция и/или преодоляване на социалното изключване, реализиране на права и подобряване качеството на живот. живот. 19. „Супервизия“ е професионална подкрепа на служителите, осъществяващи дейност по предоставянето на социални услуги, и на служителите, извършващи насочването за ползване на социални услуги, за повишаване на техните професионални умения, знания и нагласи с цел постигане и поддържане на професионална компетентност, гарантираща високо качество на социалната работа, както и за преодоляване на затруднения от професионален, психологически и емоционален характер. 20. „Заместваща грижа“ е краткосрочна грижа, която се предоставя за подкрепа на родители на деца с трайни увреждания, семейства на роднини или близки, приемни семейства, семейства и лица, които полагат грижа в домашна среда за пълнолетни лица с трайни увреждания в невъзможност за самообслужване и за възрастни хора в невъзможност за самообслужване, в случай че лицата, които обичайно полагат грижата, не могат да я осигурят, или с цел превенция на раздялата чрез осигуряването на краткосрочна подкрепа на лицето, което обичайно полага грижата. 21. „Специализирана подкрепа за разбиране на информацията и избор на услуга“ е подкрепа чрез използване на необходими и подходящи за състоянието на лицето начини и средства за представяне на информацията, за нейното разбиране и за изразяване на желанията и избора на лицето. 22. „Асистент“ е лице, полагащо почасови грижи в домашна среда за лица с трайни увреждания или лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване с цел подкрепа за самообслужване, движение и придвижване, промяна и поддържане на позицията на тялото, изпълнение на ежедневни и домакински дейности и комуникация, като за положената грижа получава възнаграждение. 23. „Ранна интервенция на уврежданията за деца“ е специализирана подкрепа за деца с увреждания и деца в риск от забавяне в развитието до 7-годишна възраст и техните семейства, която включва ранно идентифициране на рисковете за детското здраве и развитие, прилагане на мерки за ранно въздействие с цел подобряване на състоянието и развитието на децата и за изграждане на умения за тяхното отглеждане. 24. „Деца с трайни увреждания“ са деца с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност. 25. „Пълнолетни лица с трайни увреждания“ са лица с определени 50 и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на

27. „Лица в невъзможност за самообслужване“ са лица, които не могат самостоятелно да задоволяват своите ежедневни потребности от битов характер (пазаруване, приготвяне на храна, хранене, поддържане на лична хигиена и хигиена на дома), осъществяване на социални контакти и включване в живота на общността. 28. „Лица с агресивно и проблемно поведение“ са лица с поведение, което застрашава здравето, живота, безопасността и качеството на живот на лицето или на околните. 29. „Лица с потребност от постоянно медицинско наблюдение и медицинска грижа“ са лица, които не са в активно болестно състояние за болнично лечение, но на които здравословното състояние изисква осъществяване периодично на медицинско наблюдение и медицински манипулации. 30. „Лица, които полагат грижи за пълнолетни лица“ са членове на семейството или домакинството, които полагат грижа за лице с трайно увреждане или за лице в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, като за това не получават възнаграждение или друга форма на финансова подкрепа. подкрепа. 31. „Бездомни лица“ са лицата, които не притежават собствен или съсобствен жилищен имот на територията на цялата страна и са останали без подслон поради инцидентно възникнали обстоятелства, както и лица, избрали бездомността като начин на живот. живот. 32. „Лице, което управлява дейността по предоставяне на услугата“ е лице, назначено от доставчика на социалната услуга за осъществяване на ръководство и което е работодател на служителите, осъществяващи дейността по предоставянето на услугата. 33. „Доброволци“ са физически лица, които по собствен избор и извън техните трудови или служебни правоотношения извършват дейности, определени от доставчик на социални услуги, като за извършените дейности не получават възнаграждение. 34. „Добра практика за високо качество и ефективност на социалните услуги“ е тази, която постига по-добри резултати за потребителите на услугата

„Временно предоставяне на социални услуги“ по чл. 31, ал. 3 е предоставяне на социални услуги за срок до 6 месеца в рамките на една календарна година. 37. „Проверка на място“ е установяване на обстоятелства, посочени от община, от кандидат за издаване на лиценз или от частен доставчик на социална услуга, на мястото, където се планира да предоставят социална услуга. 38. „Повторно нарушение“ е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за същото по вид нарушение. 39. „Доходи“ са всички брутни доходи на лицето, които са облагаеми по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, както и получаваните пенсии, обезщетения, помощи и стипендии.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания?

предложението на народния представител Валентина Найденова за създаване на нови точки 40 – 42, неподкрепено от Комисията. Гласували

подкрепя предложението. Предложение от народните представители Светлана Ангелова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3: „§ 3.

алинея 2 се изменя така: „(2) Социалното подпомагане се осъществява чрез предоставяне на социални помощи в пари и/или в натура за задоволяване на основни жизнени потребности на гражданите, когато това е невъзможно чрез труда им и притежаваното от тях имущество.“;

ал. 1 се създава изречение трето: „Когато ползваните социални услуги са делегирани от държавата дейности, такси не заплащат и: 1. лицата над 18-годишна възраст до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст; 2. лицата, лицата, които нямат доходи и влогове; 3. лицата, настанени в приюти и в кризисни центрове; 4. лицата от 18- до 21-годишна възраст, настанени в центрове за временно настаняване след напускането на специализирана институция за предоставяне на социални услуги; 5. лицата, дарили недвижима собственост в полза на държавата или общините с цел развитие на социални услуги.“; б) в ал. 2 се създава изречение второ: „В тарифата се определят и случаите, в които лицата, настанени в специализирана институция или социална услуга в общността от резидентен тип, заплащат такса в пълния размер на действителните месечни разходи за издръжка на едно лице

отменя. 13. В чл. 31: а) в ал. 2 думите „и в специализираните институции за социални услуги и социалните услуги, предоставяни в общността, както и по спазването на критериите и стандартите за извършване на социални услуги“ и запетаята след тях се заличават; б) алинея 3 се отменя. 14.

Гласували 65 народни представители: за 65, против и въздържали се няма. Предложенията са приети. Преди да обява прекъсване за почивка, ще Ви запозная с едно съобщение.

„Краят увенчава делото“ – сборник материали от Международната научна конференция: „Спасяването на българските евреи, събития и личности“. Всички народни представители са поканени да присъстват. Ще продължим заседанието в 12,00 ч.